Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Predlagatelj je Klub zastupnika HSS-a. Predlagatelj nije nazočan iako je obaviješten. Nitko se nije prijavio za raspravu, pa i zaključujem tu ne zato tu raspravu koje nije ni bilo.